Hvala vam

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172.i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanja, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Amandmane je podnio zastupnik Peđa Grbin. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav čija izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljica obrazložit prijedlog? Da. Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo ministrice, uvažene kolegice i kolege.

Hvala lijepo potpredsjedniče

i unaprijedili ovaj konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.49. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172.i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanja, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Amandmane je podnio zastupnik Peđa Grbin. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav čija izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljica obrazložit prijedlog? Da. Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović izvolite.

o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima pripremljen je zbog sve većeg broja prigovora da je postupak zapošljavanja u državnoj službi kompliciran i dugotrajan te da zahtjeva da se uredi mogućnost bržeg zapošljavanja zapošljavanja državnih službenika koji će raditi na poslovima vezanih za privlačenje i korištenje sredstava i strukturnih i investicijskih fondova EU. Naravno uz poštivanje ustavnog jamstva o jednakoj dostupnosti državne službe kao javne službe svim građanima pod jednakim uvjetima. U važećem Zakonu o državnim službenicima uređena su najvažnija pitanja vezana za postupak zapošljavanja a detaljna razrada načina raspisivanja provedbe javnog natječaja uređena je uredbom Vlade. Stoga kod skraćivanja procedura odnosno ubrzanja postupka zapošljavanja u državnoj službi treba mijenjati oba navedena propisa. Pripremljene su i Izmjene zakona o državnim službenicima i Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Također najprije treba donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima a tek nakon njegovo stupanja na snagu Vlada može donijeti novu Uredbu o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Ovaj Prijedlog zakona i o Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ima nekoliko temeljnih promjena i ja bih krenula sa obrazlaganjem prve temeljne promjene a to je zapošljavanje službenika na poslovima vezanim uz EU fondove. Dakle u ovom prijedlogu zakona predlaže se sljedeće promjene. Prvo, zapošljavanje nije potrebno predvidjeti u planu prijema u državnu službu ali naravno da trebaju biti osigurana financijska sredstva za novo zapošljavanje. A i dosadašnja praksa je bila da se zapošljavanje na navedenim poslovima planira posebnom odlukom Vlade koja se odnosi na sva tijela državne uprave i urede Vlade. Drugo, pri objavi javnog natječaja ne treba provjeriti ima li na raspolaganju službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na javno mjesto i provjeriti njihove kompetencije. Ne samo da će se na ovaj način ubrzati procedura zapošljavanja nego valja napomenuti da se radi o službenicima koji su ostali neraspoređeni u svom državnom tijelu jer nije bilo slobodnog radnog mjesta za koje ispunjavaju uvjete i u pravilu se radi o službenicima koji s obzirom na svoje kompetencije ne bi udovoljavali zahtjevima radnoga mjesta na kojem se obavljaju poslovi vezani uz europske strukturne i investicijske fondove. Postupak po žalbi je hitni postupak i Odbor za državnu službu je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od primitka žalbe. Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na projektu koje se financira iz fondova EU i EU programa može trajati za cijelo vrijeme trajanja projekta. Inače do sada službeno određeno vrijeme radi obavljanja prijevremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže do godinu dana. Osim toga u ovom prijedlogu se predlaže i sljedeće. Umjesto kataloga kaznenih djela koja su zapreka za prijem u državnu službu predlaže se propisati da se u državnu službu ne mogu primiti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti. I moram napomenuti da je sve to navedeno, usklađeno i sa Ministarstvom pravosuđa. Pri tome nije potrebno izrijekom navoditi da zapreke ne postoje ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu jer to proizlazi iz Zakona o pravima posljedica osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. U postupku javnog natječaja za prijem u državnu službu državno tijelo provjerava samo jesu li prijave na javni natječaj pravodobne i potpune te u toj fazi postupka nema obveze utvrđivanja ispunjavaju li kandidati formalne uvjete opće i posebne uvjete za prijem u službu i raspored na javno mjesto. Međutim, u tekstu javnoga natječaja i pozivu za testiranje naznačiti će se da u državnu službu ne može biti primljen kandidat koji ne ispunjava sve tražene uvjete što sve zajedno treba ubrzati i pojednostaviti pregled prijava jer ne treba posebno raditi tablice sa podacima o ispunjavanju uvjeta za sve prijavljene kandidate. Na primjer u velikim natječajima sa preko tisuću prijavljenih i u pravilu se na testiranje pojavi 30% prijavljenih kandidata. Utvrđivanje formalnih uvjeta kandidata prijavljenih na javni natječaj ostavlja se za kasnije u fazu postupka nakon provedenog testiranja prije intervjua i to samo za 10 kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju. Rješenje o prijemu u državnu službu dostavlja se kandidatima javnom objavom na web stranicama državnoga tijela koje je raspisalo javni natječaj i na web stranici Ministarstva uprave a dostava se smatra obavljenom istekom 8. dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave. Mogućnost navedenog načina dostave predviđena je u Zakonu o općem upravnom postupku a takvom dostavom značajno će se ubrzati postupak izbjeći problemi koji nastanu kada osobe dostave rješenja čekanjem povratnica, neuredna dostava i slično. Na taj način se značajno smanjuju troškovi dostave rješenja putem pošte, preporučenom pošiljkom s povratnicom. Također prednost dostave rješenja javnom objavom na web stranicama je u tome što će rok za žalbe za sve kandidate početi teći istog dana od dostave rješenja odnosno istekom od ostalog dana, od dana javne objave na web stranici. Osobe se mogu na temelju javnog natječaja primiti u državnu službu na određeno vrijeme u kabinet ministra do dana prestanka mandata ministra. Izbor kandidata o postupku javnog natječaja obaviti će se na temelju rezultata ostvarenih na intervjuu. Intervju sa kandidatima provodi čelnik tijela ili osobe koje on za to ovlasti. Moram ovdje napomenuti da se ne radi o takozvanom revolving dooru koji je bio predviđen u članku 74. c zakona a koji je ukinuo Ustavni sud RH jer se jer se daje mogućnost sudjelovanja u javnom natječaju svim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju formalne uvjete a rješenje o prijemu donosi se u upravnom postupku. Rješenje mora biti obrazloženo obrazloženo i moraju biti navedeni svi razlozi relevantni za izbor kandidata. Stoga intervju mora biti pravovaljano proveden, u pravilu se radi kao strukturirani ili poli strukturirani intervju i na temelju njega, na temelju kvalitetnih pitanja i dobivenih odgovara treba napraviti selekciju i izabrati kandidata koji ima najbolje znanje, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta koje koje se popunjava. U ovom prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima radi se o promjenama još u dva bitna područja. Dakle, ponovno imenovanje člana Odbora za državnu službu kojem istječe mandat, dakle član Odbora za državnu službu kojemu istječe mandat može se ponovo imenovati na novi mandat bez provedbe internog oglasa. Član odbora kojemu istječe mandat može podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje najkasnije 60 dana prije isteka mandata. Valja naglasiti da se radi o mogućnosti a ne pravu zadržavanja na dužnosti za novi mandat te da o tome odlučuje Vlade ako je član odbora svoju dužnost obavljao savjesno i kvalitetno pa Vlada ocjeni da nema potrebe raspisivati i provoditi novi postupak internog oglasa za imenovanje člana Odbora za državnu službu. Ovim prijedlogom izmjene i dopune zakona državnim službenicima također se mijenja i jedna slična odredba, predlaže kod rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine. Predlaže se da Vlada može rukovodećeg službenika kojem istječe mandat ponovno imenovati na novi mandat bez provedbe javnog natječaja. Rukovodeći službenik kojem istječe mandat može podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje najkasnije 60 dana prije isteka mandata. Predlaže se kao razlog za prestanak službe po sili zakona u članku 137. ovoga prijedloga propisati slučaj kada je službenik osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodio po službenoj dužnosti da nam saznanja za pravomoćnost presude osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena novčana kazna, uvjetna osuda ili rad za opće dobro. Do sada je bilo rješenje ako je osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijem u državnu službu odnosno ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora od 6 mjeseci. I zaključno, predlaže se u članku 151. a Zakona o državnim službenicima utvrditi koeficijente za izračun plaće rukovodećih državnih službenika iz članka 74.a toga zakona. Radi se zapravo o postojećim koeficijentima koji su smanjeni Uredbom o izmjenama Zakona o državnim službenicima a koja je na snazi najdulje do 30. lipnja ove godine radi usklađivanja plaća rukovodećih službenika sa plaćama državnih dužnosnika. Ako se navedeno ne utvrdi predloženim zakonom koeficijenti najviših rukovodećih službenika od prvog srpnja ove godine vratit će se na visinu koja je bila prije njihovog smanjivanja 1.siječnja 2015.godine. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice! Nešto kasnije ću u ime kluba govoriti o nekim konkretnim primjedbama i prijedlozima, čini mi se da smo propustili o obrazloženju potrebe da se ovaj Zakon donosi po hitnom postupku. Međutim, za ovu prvu repliku sam se javio zbog nečeg drugog. Uveli smo već u našem zakonodavstvu čitav niz različitih vrsta od saborskih zastupnika preko predsjednika Republike pa sada i do državnih službenika. Oni mogu biti u vrlo različitim pozicijama ali naše zakonodavstvo još uvijek koliko pratim jednu kategoriju ne poznaje. To je ovo što ste u svojem uvodnom obrazloženju rekli. Ne radi se o revolving door situaciji situaciji i ja evo plediram za to zbog jasnoće našeg zakonodavstva, zbog činjenice da revolving door znači sasvim nešto drugo od statusa bilo državnih službenika, bilo državnih dužnosnika da u svim obrazloženjima izbjegnemo taj trivijalni naziv jer on sam po sebi ništa ne znači, on ni o čemu ne govori. On ne može objasniti norme koje ste predložili u izmjenama ovih zakona a u našem zakonodavstvu je potpuno nepoznat. To što je netko nekad izustio ili nečemu dao tu oznaku ponavljanjem ovakvo u obrazloženjima zakona može samo dovoditi u nedoumicu. Probat ću vam objasnit zašto vezano govorim o tome i uz Odbor za državnu službu, pa bi možda bilo dobro barem da Vlada ne koristi termine koje naše zakonodavstvo ne poznaje. Hvala vam Odgovorit će ministrica. iz jednog jedinog razloga, iz razloga što je Ustavni sud koristi to u svojim obrazloženjima, u svojim odlukama. Dakle, naslanjajući se na te odluke i u našem obrazloženju Vlada je koristila taj prijedlog. Evo hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvi je uvaženi zastupnik Milorad Batinić u ime kluba HNS-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. o tom zakonu bi se moglo govoriti kao o nečemu što je potrebno. Međutim, kvalitetnija rasprava bi daleko bila i bilo bi nam svima jasnije kada bi znali konkretno, kad bi imali makar nekakve inicijalne naznake same sistematizacije tih radnih mjesta. Naime, sve je obrazloženo u ovom zakonskom prijedlogu po donošenju zakona Vlada će uredbom definirati o kome, o čemu se radi. Međutim, ovo je ciljani zakon. ovaj se zakon isključivo donosi iz određenog razloga koji ste obrazložili, koji je nama prihvatljiv. prihvatljiv. Nemate dovoljno ljudi, konzultanata, educiranih, školovanih tako mogu zaključiti iz toga u sustavu državne uprave koji bi mogli raditi poslove na projektima europskih europskih fondova. No, mene zanima, a velim daleko kvalitetnije i mogli bi podržati i po hitnoj proceduri ovako nisam siguran da nam je to prihvatljivo. Naprosto o kojem broju ljudi se radi, o kojim ministarstvima, da li će se sve koncentrirati što bi po nama u HNS-u bilo više nego dobro u resornom ministarstvu, Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova. Znači, samo ime govori resornog ministarstva. I sljedeće pitanje je da li raspolažete sa podatkom koliki broj školovanih ljudi, obrazovanih za ovo područje imate u sustavu državne uprave, a koliko ih ima na tržištu. Naime zašto to govorim? Prošle godine pokrenuli smo projekt uz sufinanciranje EU za mlade. Odabrali smo ne na ovakav način nego javnim natječajem 10 mladih osoba visoko obrazovanih sa područja hajmo reći zapadnog dijela Varaždinske županije. Prošli su testiranje, prošli su intervjue i nakon toga dva i pol mjeseca sa agencijom smo sklopili ugovor koja je izvršila obrazovanje upravo za ovu temu. Nakon dva i pol mjeseca obuke, edukacije stekli su certifikat voditelja EU projekata. Uz taj dio stekli su još neka druga znanja i vještine. I sada samostalno rade. Koliko takvih ljudi imate? Na žalost ako niste spomenuli ili ako nećete spomenuti ne znate. Da li će, a volio bih čuti taj odgovor, da li će ti ljudi, znači prvo koliko ćete ih primiti, da li će ići po resornim ministarstvima raspored ili će ići sve u Ministarstvo regionalnog razvoja. Ako ne odgovorite ne znate što nije dobro. Nadalje, to govorim iz jednog drugog razloga isto tako. Pomno smo pratili i vaš i kad je bila naravno kad smo glasovali o povjerenju Vladi, zatim akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave od petnaeste Tu samo jedino što sam koju poveznicu sam mogao naći sa time nešto unutar nekih poglavlja. Međutim, vi ste se vrlo jasno izjasnili i u programu Domoljubne i MOST-a, racionalizacija uprave što god to značilo. To ne mora nužno značiti smanjenje ljudi, ne mora nužno značiti. Međutim, za očekivati je bilo da ste nakon, Vlada je potvrđena u ovom Domu, drugoj polovici siječnja mjeseca, veljača, ožujak, travanj, hajmo reći skoro 4 mjeseca. Da li ste uspjeli snimiti kvalitativnu i kvantitativnu strukturu ljudi u državnoj upravi. Volio bih čuti taj odgovor. Ako niste nije dobro. Tim više što apsolutno, načelno i ovaj Akcijski plan provedbe Strategije javne uprave on je donesen temeljem Strategije razvoja javne uprave što u načelu mislim da nitko ovdje u ovom Domu nije protiv toga. Nadalje, ove određene izmjene članaka mogu prihvatiti hitnost, odgovornost za što većim brojem kandidiranih, prijavljenih, revidiranih projekata. O.k. Prihvatljivo je, idemo na ovaj način. Hajmo malo kako bi se reklo i mimo ovih procedura, hajmo to ozakoniti, idemo raditi. Međutim, ključno pitanje je da li trebate sto ljudi, da li trebate 50, da li trebate 200. Nije dobro na ovakav način po meni donositi izmjene ovoga zakona, jer ovo radite presedan. Ovo je presedan temeljem i onoga što ste prezentirali građanima Hrvatske i ovog Akcijskog plana provedbe strategije. Neću u neke detalje, međutim da li se to može analogno primijeniti i na lokalnu i regionalnu samoupravu? Zar mislite da na razini lokalne i regionalne samouprave nema takvih potreba? Volio bih čuti odgovor. Znači, zato nismo za hitni postupak kao što je bio komentar prošli tjedan da možemo tu vrlo brzo provrtjeti u Saboru i do drugog čitanja bih volio, sugeriram drugo čitanje, i do drugog čitanja zamolba i preporuka vama gospođo ministrice da Vlada Vlada donese pred ovaj dom prijedlog koliko ljudi, kakve struke ljudi i pokušajte doznati na tržištu da li će imati prioritet ljudi sa Zavoda za zapošljavanje, što je uvijek što je uvijek prioritet. Nisam siguran. I sljedeće, uvjeravam vas, a ovo je hitnost u smislu financijske omotnice koja je u fondovima, da li ste razmišljali na način da na određenim i lokalnim razinama, regionalnim razinama ne povučete ljude, neovisno o ovome što piše da li je do 50 ili ukoliko daju pristanak, jer ovo mogu i situacija je hitna, da li ste možda o tome razmišljali? A isto tako uvjeren sam da je i na određenoj lokalnoj i regionalnoj razini ima ljudi, ima sredina koje bi bile voljne ustupiti ljude za to. Nadalje, u ovom dijelu ono što je svakako neprihvatljivo i što se također kosi, što je također presedan jer vjerujte mi iz vlastitog iskustva znam, a vjerujem i svi mi da nije dobro raditi presedane kada se radi o javnoj upravi. To vam je bumerang. Članak 10., u članku 74. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Vlada može rukovodećeg službenika kojemu istječe mandat ponovno imenovati na novi mandat bez provedbe javnog natječaja.“ I tamo je popis onda tko su ti itd. U redu. Da li se može analogija primijeniti na nižoj razini? A mi sada vrlo dobro znamo pročelnike na regionalnoj, lokalnoj razini idu na javni natječaj, idu na testiranje. Da li je i to nužno? Tu ne vidim potrebu da rukovodeći službenik ima ikakve veze sa privlačenjem novca iz EU fondova. Ne znam, ili možda griješim. Volio bih čuti vaše pojašnjenje. I kaže u članku 74.d stavak 5.:“Na prijam u državnu službu iz stavka 1. 1. ne odnose se odredbe ovog zakona o obvezi planiranja prijema u državnu službu te postupke prije raspisivanja javnog natječaja.“ Pa gospođo ministrice nemojte me krivo shvatiti međutim ovo što ovdje piše nije u suglasju sa onim što ste govorili ovdje u Saboru, što sam slušao u mislim da je bilo u Sheratonu na prezentaciji reforme javne uprave pa vam postavljam pitanje da li je to u cijelosti vaš prijedlog ili je to što isto ne mogu reći da nije neprihvatljivo naprosto ako je Vlada donijela takvu odluku da to morate napisati. Predlažemo drugo čitanje, možemo vrlo brzo proći i volio bih da ukoliko se radi o fondovima EU to podržavamo, da pokušate razmotriti sve ove mogućnosti. A isto tako uvjeren sam gledajući brojčano, znači kvantitativno ima više nego dovoljno ljudi, kvalitativno nisam siguran ali to je vaš propust ukoliko u 3,5 mjeseca niste uspjeli dobiti informacije iz resornih ministarstava ministara da se napravi jedna takva analiza. Nadalje, sjetimo se svi unatrag 3 mjeseca nakon nekih imenovanja ministara meni fali 40 ljudi, meni fali 20. OK, odobravam s punim pravom, međutim nakon toga je zastalo i sada dobivamo ovo. Volio bih znači da ide u drugo čitanje i sugeriram ostalim klubovima da podrže ovaj naš prijedlog. U načelu se slažem kada je hitnost idemo na takav način. I pokušajte se koncentrirati u ovim izmjenama zakona isključivo na službenike koji će raditi na privlačenju i na reviziji projekata za fondove EU. Hvala. Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Batinić slažem se s vama da treba ići ovaj prijedlog Zakona o državnim službenicima u drugo čitanje. inače svaki zakon ako nije tehničke prirode, znači samo radi neke sitne izmjene, bi trebao ići u dva čitanja a ne po hitnom postupku. Kazali ste da nije sagledana cjelina sva na ovom području. Pa evo u prilog tome samo jedan članak koji govori o pravu na zaštitu službenika koji prijavi sumnju u korupciju. Članak 14.a nije mijenjan a treba ga mijenjati. Zašto? Nije vjerojatno analizirano sve što je neprirodno i što bi trebalo otkloniti što stvara sumnju. Citiram: „Obraćanje državnog službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave u toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak službe.“ Pa kakva je to zaštita? To nije zaštita, a u poglavlju pravo na zaštitu službenika koji prijave sumnjivu na korupciju, kaže se ako prijavi sumnju na korupciju neće dobiti otkaz. Ako vi vidite razbojništvo na ulici u susjedstvu i ako to prijavite neće vam se odrediti pritvor. Otprilike tako bi vas zaštitili. temeljito treba svaki članak zakona proučiti i vidjeti i onda procijeniti što je potrebno sukladno i vremenu i mijenjati. Jer nešto što je vrijedilo prije 10 godina ili prije 5 godina, ili jučer i danas nije isto. Treba se prilagođavati situaciji. Ovo je jedna nedefinirana, nejasna loša definicija koja zapravo ne štiti onoga koji prijavi korupciju. Kakva je to zaštita ako neće dobiti otkaz a prijavio korupciju?

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Marić, dobro replicirat ću, odgovorit ću na repliku u djelu hitnosti. Naime, i po sadašnjem zakonu moguće je primiti na određeno vrijeme do godine dana. Iz tog razloga ne vidim za hitnost postupka, znači mogu se po sadašnjem zakonu, ne trebaju ove izmjene zakona da se primi do godinu dana na službenike za rad na projektima iz fondova EU. Tim više što u ovom ponovno se, pažljivo čitamo ministrice, akcijski plan, znači tijekom ove godine ste si zadali u zadatak da ćete upravo napraviti ovu reviziju. Nema potrebe tada za ovim zakonom ako ćete to uspjeti. Krenite na godinu dana što po sadašnjem zakonu možete napraviti i tada ćete već imati jednu bazu ljudi i raspišite tada natječaj i tada možete po ovom zakonu koji pretpostavljam da ćete donijeti tada se mogu zaposliti do kraja mandata. Presedane nije dobro raditi. Slijedeće, da li je provedena javna rasprava o ovom prijedlogu zakona? Nije, nije. To je bilo prvo što ste kazali da će se raditi. I velim još jedanput do tada vjerujem da će Vlada moći napraviti kvalitetnu sistematizaciju, kvalitetnu analizu da se donese odluka da li ide u jedno ministarstvo, Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, dajte si tajming, ovo je preko koljena. Zahvaljujem. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Branimir Glavaš. Izvolite. **Glavaš, Branimir ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima nije spreman ni za prvo čitanje ovo što se nalazi kod nas danas na klupama. A ne o tome da razgovaramo o hitnom postupku da ga se usvoji. On je zreo za najmanje tri čitanja. Postavili ste pitanje da li ste uspjeli snimiti kvalitativnu i kvantitativnu strukturu zaposlenih ministrici i pretpostavljam da je bilo upućeno pitanje. Ministrica Alibegović dok ste vi izlagali je žvakala žvaku što mislim da je nedopustivo u Hrvatskom državnom saboru da ministar Hrvatske vlade žvače zvaku za vrijeme ove glavne rasprave. I ove rasprave o tom nedorađenom nedorađenom i nepripremljenom prijedlogu za i prvo čitanje ovdje u Hrvatskom saboru. Podsjetit ću, na pravoj sjednici Vlade

neshvatljivo, što je pokazatelj da jednostavno su ušli u slaganje ove Vlade nepripremljeni, da ne vladaju materijom i stoga u ovom vremenu makar je proteklo više od 100 dana gotovo 4 mjeseca nisu uspjeli pripremiti kvalitetan prijedlog ovog novog zakona ni za prvo čitanje a kamoli za drugo. I zadnja stvar što želim reći da smatram da ove rasprave o ovim sakatim prijedlozima zakona istovremeno dok se Vlada rasprava nemaju nikakve svrhe. Dakle ovaj Sabor treba pogledati jedan drugom u oči, saborski zastupnici i priznati da je u Hrvatskoj na sceni velika kriza Vlade,

imate određenog iskustva, dugo ste u politici i poznajete i taj sustav i naprosto to je bila prirodna reakcija kroz vašu repliku. I meni se neki put zalomi da imam žvaku tako da ne mogu zamjeriti ministrici. Međutim, zašto sam kazao za hitnost postupka? Pa upravo iz toga razloga, poznavajući daleko prije nego je ministrica ušla u politiku, poznavajući njezin rad i kroz ekonomski institut, i kroz njena zalaganja za određene stavove koje iznosi, koji su znači iskazao sam sumnji da li je to isključivo njezino djelo ili je to direktiva? Ja bi prije rekao da je to direktiva ali gospođo ministrice može se odraditi na ovaj način. Predlažemo dva čitanja, uvažite sugestije i znači bit nečija poluga ok, ono što se mora mora se, ali nemojte zanemariti struku u tome svemu. Zahvaljujem. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Blaženko Boban. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Batiniću, vi ste u svojoj raspravi u više navrata spomenuli da li je analogno povučeno prema nižim razinama lokalnoj upravi ili regionalnoj upravi. I ja se tu s vama apsolutno slažem. Zašto se slažem? Vi također dolazite iz tog miljea lokalne uprave i znate vrlo dobro da je još tamo negdje mislim 2001. godine donesen jedan zakon je izabrani gradonačelnik ili načelnik ili župan pak nisu mogli uopće utjecati na izbor svojih pročelnika, najbližih suradnika. Mogli su, naravno promjenom sistematizacije ili nekih drugih manevarskih igara. Ali zato mislim sada da apsolutno se s vama slažem da se treba izabranim dužnosnicima na lokalnim i regionalnim razinama omogućiti barem da stupanjem na dužnost provedu natječaj, barem provedu natječaj što se tiče pročelnika na lokalnim razinama. U konačnici to su njima njihovi najbliži suradnici. Oni će u konačnici s tim ljudima provoditi svoju politiku i svoju zamisao kroz politiku razvoja te lokalne, regionalne uprave kako bi jednostavno imali mogućnost sutra reći, rekao bih tako, ostvariti svoje planove i projekte koje su planirali u izbornoj kampanji prije nego su stupili na tu dužnost. Još 2001. godine taj zakon nije bio dobar, nije bio dobar, sada je prilika da i to, taj segment se popravi i ne reći da pročelnici koje ste tamo, koje je dužnosnik zatekao da moraju proći ali moraju na neki način novoizabranom dužnosniku dati mandat na raspolaganje i to im osigurati a da novo izabrani dužnosnik ima provedbe natječaja za izbor novih svojih najbližih suradnika. Inače slažem se da bi trebalo u dva čitanja možda više, ali stvarno i naravno i javnu raspravu što se tiče ovog zakona i to spustiti na lokalnu i regionalnu razinu. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem odgovoriti će uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Hvala potpredsjedniče. Kolega Boban, kada sam govorio da li se može analogno primijeniti naprosto iz iskustva a i vi isto tako na lokalnoj razini naravno funkcioniramo po Zakonu o lokalnoj samoupravi ali uvijek su nam oči uprte i u praksu kako se radi na državnoj razini. Upravo da ne bi oštetili kroz da li zapošljavamo nekoga ili nešto, da ne bi pogriješili. Ali to je jedan razlog. Drugi razlog je upravo što postoji potreba za zapošljavanjem ovakvoga tipa. I zato velim da podržavamo ovo ukoliko treba za trajanje projekata a traju duže od godinu dana, apsolutno da. Da se tu napravi jedan ajmo reći operativni iskorak, praktičan iskorak u tome dijelu da li se može primijeniti na nižoj razini. Ukoliko želimo biti operativniji na nacionalnoj razini ista potreba je i na loaklnoj i regionalnoj razini. To je jedno. Nadalje, što se tiče samog ustroja samog ustroja itd., što ste rekli za pročelnike, lokalna razina, mi prvenstveno a to sam, to, makar ne previše jasno ali iz stava ministrice slažem se u djelu da treba vrlo jasno odrediti što je javna administracija, do koje razine je politika ali do koje razine politika ne može probijati, nema utjecaja na izbor. Profesionalna javna uprava, kompetentna, učinkovita, to je cilj. A i vi isto tako i mnogi dužnosnici na lokalnoj i regionalnoj razini spoznali smo da je naša uspješnost itekako uvjetovana sa stručnim kadrom koji …/Govornik se ne razumije./.... Bez jakih ljudi, kompetentnih, kvalitetnih ljudi tko kako u državnoj administraciji, tako i na nižim razinama i naša uloga, odnosno naša uspješnost je upitna. Zato ajmo depolitizirati javnu upravu i da budu pravi profesionalci. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Ne znam da li ima potrebe ponavljati ali možda je mogla neke dvojbe uvodno ministrica riješiti vrlo kratko, dobili smo izvješća sa dva odbora. Jedan je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, drugi je Odbor za zakonodavstvo. Oba odbora predlažu da ovaj zakon ide u prvo čitanje. Prema tome i nakon ove rasprave možda uvodno je moglo biti rečeno, mislim da je to najmanje što Vlada treba napraviti da bi jedan čitav niz primjedbi otklonila a već je bilo rečeno da mi vrlo brzo u roku od mjesec dana možemo provesti 2 čitanja zakona i imati vremena ne žureći ovako da već imamo amandmane na klupama dati svoje prijedloge gdje vidimo da bi se zakon mogao popraviti. Početi ću s nečim što je važno za ovaj zakon i pokazati vam kako to ustvari po mjerama koje predlažemo nije slučaj u ovim izmjenama i dopunama. Važeći zakon o državnim službenicima imao je tu veliku ideju da u članku 1. piše da se ovim zakonom uređuje ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca. Ja ću vam pokušati pokazati da ovim normama ako je do sada postojao da je sigurno narušen ravnopravni odnos. Drugo ovo je zakon koji smo sada u diskusiji proširili koji bi trebao vrijediti za državne službenike što znači za krug od otprilike 8 tisuća osoba koje su sa statusom državnih službenika trenutno zaposlene. ovaj zakon u svojim ranijim izmjenama je proširio djelokrug pa se tiče i službenika u lokalnoj samoupravi a pitanje je da li bi to taj zakon smio raditi i da li taj zakon stvarno garantira ravnopravan odnos između poslodavaca i službenika. Počet ću s onim izmjenama dakle osim hitnosti postupka za koji je obrazloženje da se zahtjev za hitnost temelji na reformskoj mjeri Vlade o potrebi maksimalnog ubrzanja raspisivanja natječaja za povlačenje EU sredstava a što iziskuje i potrebu žurnog propisivanja, bržeg i jednostavnijeg postupka zapošljavanja na poslovima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova itd., Nisam baš uvjeren iz svih izlaganja da smo mi pojednostavili i ubrzali postupak osim u nekim dijelovima gdje je najozbiljnija sumnja da taj postupak na taj način ne bismo trebali ubrzavati. Dakle, prijem u državnu ili prijamnu državnu službu ide po određenim pravilima ali samo za određene kategorije službenika. Ono što su propisana pravila ne vrijedi u pravilu za prijem u državnu službu na određeno vrijeme a sjetite se inicijative čini mi se od prošlog tjedna da određeno vrijeme bude iznimka a ne pravilo zapošljavanja. Ne morate ići daleko, možete pogledati u Hrvatskome saboru da imate ljude koji rade na određeno vrijeme temeljem ugovora već više godina što zakonodavac nikad nije namjeravao propisati. Onda se pravila ta ne odnose na popunjavanje radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom službenika iz državnog tijela i prijma državnog službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih, strukturnih i investicijskih fondova. To je bila jedna formula koja je već više korištena da bi se moglo zaposliti čitav niz državnih službenika po kratkom postupku ali nažalost u našoj praksi se pokazalo da su onda svi radili na poslovima korištenja Europskih fondova pa je to pravilo bilo nešto što se često kršilo i gubilo smisao koji je zakon tom pravilu davao. Prema tome, ovakve iznimke morale bi biti ako ništa drugo u ova dva čitanja onda i obrazložena i strože definirane kada se te službenike po posebnom skraćenom postupku može zapošljavati. Drugo, u članku 5. mijenja se postojeći članak 51. zakona i on sad propisuje kako jedinica za ljudske potencijale koja će se pojaviti u tom postupku zapošljavanja prije samog povjerenstva koje će onda odlučivati o zapošljavanju pa sam zato u dvojbi koliko će to ubrzati postupak. U tom članku 5. stavku 4. ste zaključili da oni koji idu na testiranje kandidati i nakon što prođu testiranje, po provedenom testiranju na razgovor će biti pozvano 10 kandidata za svako radno mjesto, odnosno izvršitelja koji se traži javnim natječajem a koji su ostvarili najbolje rezultate. Zbog čega predlagatelj zakona misli da od 100 kandidat testiranih 10 na testu najboljih treba zvati na razgovor, to je sigurno ubrzanje ali čini mi se da se tu odričete mogućnost da možda i od onih koji nisu savršeno neke testove napisali a razgovoru bi ostavili možda puno bolji dojam, sami sebe uskraćujete da izaberete najbolje od onih koji su se na natječaj javili. Sljedeće, postoje i neke iznimke kao i do sada na koje smo prigovarali kada je prošla Vlada predlagala Zakon o državnim službenicima, a to je članak 7 gdje mijenja članak 61 pa kažete da osoba može biti primljena u državnu službu na određeno vrijeme između ostalog i zbog popunjavanja radnog mjesta u kabinetu ministra do dana prestanka mandata ministra. To su ti specijalni državni službenici. Neću koristiti termin koji ste koristili a to što u svojim obrazloženjima odluka koristi Ustavni sud ne znači da je termin utvrđen zakonom a još manje znači da je on definiran i da on nešto konkretno znači. Dakle, ponovno postoje neki službenici koji budu primijenjeni na određeno vrijeme zato što će obavljati poslove u kabinetu ministra i koji će imati de facto mandat što znači da neće biti klasični službenici, imat će vremenski ograničeno trajanje i to do prestanka mandata ministra. Imali ste i u praksi pitanja, što ako i idući ministar takve ljude želi zadržati, itd. ali time ne želim komplicirati. Dalje, govorili ste da mi ovim zakonom rješavamo neka važna područja, jedno od njih je djelovanje Odbora za državu službu za koji iskreno vjerujem da većina hrvatske javnosti uopće ne zna što radi osobito s obzirom da postoje Službenički sudovi a da taj odbor radi po žalbama državnih službenika, tu ste naveli jedno novo pravilo koje vrijedi i za neke druge rukovodeće službenike a koje za rukovodeće službenike to su recimo glavni tajnici ministarstava glasi: „Vlada može rukovodećeg službenika kojemu istječe mandat ponovno imenovati na novi mandat bez provedbe javnog natječaja. Rukovodeći službenik kojem istječe mandat može podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje najkasnije 60 dana prije isteka mandata.“ Ovo je stvarno nešto novo u našoj zakonodavnoj praksi osobito kad uzmete u obzir obrazloženje. Predlagateljica kaže: „Ovom odredbom predlaže se mogućnost da Vlada rukovodeće državne službenike koje imenuje temeljem natječaja na četiri godine može ponovno imenovati bez provedbe natječaja na ista rukovodeća mjesta ako posjeduju potrebna znanja i vještine bitne za obavljanje tih poslova. Ja vas argumentum acontrario pitam kako su onda do sada bili zaposleni ako recimo nisu imali te potrebne kvalifikacije. S druge pak strane što znači volja službenika koji su primljeni na natječaj da budu ponovno imenovani na četiri godine bez da se pruži mogućnost natječajem da im netko drugi konkurira na njihova radna mjesta. A primljeni su na način koji mi želimo ukinuti, primljeni su na način koji nije omogućavao svima najboljima da se natječu za ta radna mjesta. I sada 60 dana prije isteka mandata mada mislim da je to već kasno za neke vi njima kažete možete se ponovo javiti. Mi ćemo vas uzet jer ste vi, ako je rukovodeći službenik dobar i želi ga se zadržati. Kakva je to oznaka da je rukovodeći službenik dobar, pa da ga se želi zadržati, kakvo je to obrazloženje? Što znači njegova volja da ostane na rukovodećem radnom mjestu? I da li mi uvodimo pravilo koje ćemo kasnije primijeniti i za ostale mandate? Ja sam to pitao na odboru. Volio bih recimo 60 dana prije isteka svog saborskog mandata podnijeti zahtjev da ostanem još jedan mandat u Saboru ili negdje drugdje, svejedno može se odnosit na vladu. Mislim da je obrazloženje nespretno, mislim da je princip da se na taj način mogu imenovati rukovodeći državni službenici, dakle oni nosivi dio državne administracije nedopustiv. Taj princip vrijedi na žalost i za člana Odbora za državnu službu gdje se kaže da Vlada može člana odbora kojem istječe mandat ponovo imenovati na novi mandat bez provedbe internog oglasa. Član odbora kojem istječe mandat može podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje najkasnije 60 dana prije isteka mandata. To je na neki način petrificiranje stanja, omogućavanje da oni koji su oprostite na izrazu zasjeli na ta radna mjesta, vrlo odgovorna mjesta u sustavu državne uprave i nadalje ostanu na tim mjestima bez mogućnosti da dobiju konkurenciju koja bi možda bila bolja i kvalitetnije rješenje od onoga kojeg imamo. I na koncu, iako je Ustavni sud svojom odlukom regulirao neka pitanja jedan od članaka zakona koji je omogućavao zapošljavanje u državnoj službi na određeno vrijeme do trajanja kraja mandata ministra, pa se pa se onda pokazalo da to niti je ustavno niti je zakonito rješenje. Na koncu se od toga samo dijelom odustalo, jer još uvijek mislim da nije na najbolji način riješeno pitanje što sa jednim dijelom ljudi koji bi trebali raditi kao stručna služba uz imenovane dužnosnike i kakav je njihov radno pravni status. I na koncu ono što je prigovor ako smijem to tako reći bez obzira što mi je jasno poslovnički o čemu se radi čini mi se da zakon ima drugih područja koja je trebalo mijenjati, a vi ih ovim zakonom ne ne mijenjate, a to je osobito pitanje premještaja državnih službenika. Danas je moguće po sadašnjem zakonu premjestiti službenika iz tijela lokalne samouprave u državnu upravu pod stanovitim kondicijama koje nisu tako komplicirane čak i iz javnih službi. Kada je prošla Vlada donosila to rješenje malo sam karikirao, pa sam rekao da je moguće, da recimo arhivar iz grada Samobora bude premješten za medicinsku sestru u Klinički bolnički centar Dubrava. Tako je to zakonsko rješenje izgledalo tada. Ono na žalost nije mijenjano, pa tako izgleda i danas, a time otvaramo puno veći problem o kojem nismo razgovarali, da ovaj zakon u stvari djeluje na službenike lokalne samouprave koji niti po jednoj karakteristici nisu državni službenici i ne mogu na ovaj način bit obuhvaćeni ovim zakonom. Postoji za njih poseban zakon, ali na ovaj način intervenirati u radno pravni status lokalnih službenika, službenika u tijelima javne vlasti i prebacivati ih po potrebi službe ili na drugi način u tijela državne uprave mislim da je u najmanju ruku suspektno i to je dio zakona za koji evo zalažem se u ime našeg kluba ako, a imat ćemo vjerujem dva čitanja probate riješiti na zakoniti način. Robert (MOST)** Zahvaljujem. Za repliku se prvi javio uvaženi zastupnik Maro Kristić. Izvolite. Poštovani zastupniče Mlakar, cijenim vašu intenciju da kroz kvalitetnu i sadržajnu raspravu dođemo do što kvalitetnijeg konačnog konačnog prijedloga ovog zakona. Međutim, htio bih napomenuti također da sve ove anomalije u zakonima je bilo prilike riješiti još i prethodnih godina, barem jedan dio njih dok ste i vi bili jedan od ministara u hrvatskoj Vladi, a referirajući se i na prethodnu raspravu kolege Batinića koji je također govorio o nestručnim kadrovima itd. o potrebi srcreeninga. Taj screening je bilo potrebno provoditi još prije 25 godina, pa bi sada sigurno imali kvalitetnije i stručnije kadrove koji bi mogli odgovoriti na sve izazove. Međutim, ja bih htio vašu raspravu nadopuniti također jednim prijedlogom. Naime u postojećem zakonu postoji jedna neusklađenost sa Zakonom o radu. Ona se odnosi na odlazak u mirovinu po pitanje starosti, dakle službenika u državnoj upravi. Naime, službenici po Zakonu o radu odlaze u mirovinu na dan njihovog rođendana, za razliku od onih koji rade u državnim službama koji odlaze kalendarski na 31. prosinca. Mislim da bi se tim usklađenjem sa Zakonom o radu svakako oslobodio jedan prostor za zapošljavanje mladih kvalitetnih stručnih kadrova. Stoga evo naša preporuka i vama ministrice i vašim ljudima u upravi da kroz ovaj proces drugog čitanja uskladimo i tu odredbu zakona sa Zakonom o radu. Hvala. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Kristić vi želite meni u svojoj replici imputirati da sam imao prilike raditi na tom zakonodavstvu i da zakonodavstvo koje je neke od ovih odnosa trebalo regulirati nije bilo savršeno. To je koliko sam ja razumio suština vaše replike. Ja to nikad nisam ni rekao. Ja niti jedan posao u svom životu nisam odradio savršeno. Ali sam ga odradio dovoljno dobro dobro da EU kaže zakone koje ste priredili prošli su sve moguće testiranje Poglavlja 23., ne znam da li ste u to vrijeme pratili zakonodavne aktivnosti u RH, pa su oprostite mi ali malo ozbiljniji kritičari od vas zaključili da je naše zakonodavstvo dovoljno dobro. Ove norme koje sam danas iščitao ja nisam unio u zakon a nisam ih imao prilike mijenjati jer se one nalaze u ovom zakonu zadnjih nekoliko godina. Ja sam dapače govoreći i tada o tom zakonu rekao bez obzira što ljudi pričali ja sam prvi za zaštititi državne službenike jer se na njih ionako olako baca sav odium a bez njih vi ni ove papire koje imate pred sobom danas ne biste imali niti biste mogli razgovarati o kvaliteti njihova rada. Ja o njima imam puno bolje mišljenje vjerojatno od većine ili od one slike stvorene u javnosti, ali nikad nisam pretendirao da sam sve napravio izvrsno. Samo znate naše zakonodavstvo je staro 26 godina, imalo je raznih stanja, imalo je različitih rješenja, nije počelo prekjučer, nije počelo s s posljednjim izborima. Donijelo vam je puno toga što možete koristiti. I dobro je da prvo proučite pa da onda o tome razgovaramo. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče Mlakar vaša rasprava ima mogu reći dvostruku težinu u odnosu na nas sve druge jer ste vi bili ministar uprave u Vladi Republike Hrvatske. I osobno smatram da ste taj posao dobro radili. Meni je pomalo neobično da ovakav prijedlog zakona dolazi u hitni postupak i slažem se sa kolegama koji su predlagali i sa odborima da ide u najmanje dva, a može i tri jer se radi o vrlo važnom i obimnom području gdje treba uključiti javnu raspravu. Ne znam kako dolaze zakonski prijedlozi u Sabor, znam ono što je po Poslovniku Sabora i znam koje su ovlasti Vlade. Kako je ovo uopće moglo doći ovako? Je li to zato što je ministrica iz MOST-a pa onda dolazi prijedlog iz MOST-a ili je to prošlo sva stručna tijela Vlade na ovakav način kako je došlo kod nas? Ja sam protiv toga i ja sam vas pažljivo slušao, vi ste tu argumentirano i stručno obrazložili što tu treba mijenjati. Nevjerojatno je da u ovom trenutku kada se od nas ovdje, a i naši državni službenici očekuju puno bolji tretman nego što imaju do danas, slažem se da treba intervenirati u zakon i da je trebalo, ali gospođo ministrice ne na ovakav način. I čudi me, ja sam ovdje treći mandat, svi ministri koji dolaze u Sabor i koji su dolazili sa zakonskim prijedlozima pažljivo su slušali izlaganja barem u ime klubova, ovo pojedinačno o tom potom. Vi niste ništa zapisali. Gospodine Mlakar vjerujem, ja očekujem da će ministrica na vašu raspravu dati argumentirana obrazloženja koja ste vi u svojoj raspravi postavili. To je najmanje što se očekuje od ministara kad dolaze u Hrvatski sabor i kada se govori u ime klubova bez obzira o kojoj se stranci radi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Salapić bez obzira na, ja sam shvatio barem dio vaše replike kao kompliment, ali ja nemam dvostruku težinu. Možda sam nešto malo teži od vas ali to je vjerojatno razlog samo zdrava prehrana, ništa drugo. Ono što ste vi rekli, a ja ću ponoviti kolegama koji misle da ja s nekakvom posebnom namjerom sam iznio ove primjedbe. Vlada je saborske većine, mislim da je korektnost saborske većine i u tome da primjedbe koje je iznosila kada je bila u opoziciji iznosi i danas svojoj Vladi i danas svojoj Vladi ima pravo i obvezu reći pogotovo obvezu ne možete u hitnu proceduru ugurati ovakve zakone. Ovaj zakon, ja nisam bio grub, nije do kraja izanaliziran, ovaj zakon govorili smo to na radnim tijelima nije ponudio statistiku što je radio Odbor za državnu službu proteklih 5 godina. Kakva je njihova statistika? Koliko imaju zaprimljenih predmeta, koliko imaju riješenih i ne daj Bože, a bojim se neriješenih? Da li je onda moguće da iste ljude ponovno imenujemo na te dužnosti odnosno u ovom slučaju na službenička radna mjesta itd.? O svemu tome nisam govorio nastojeći da imamo dovoljno argumenata da Vladi sugeriramo da promisli još mjesec dana o rješenjima i da možda dođe s cjelovitijim zakonom od ovog koji je ponuđen. To je bila namjera i u svakom slučaju namjera da se o državnim službenicima razgovara na odgovarajući način, a ne da ih se koristi samo kad se govori o tome da imamo tromu, neučinkovitu i prekobrojnu državnu upravu. Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Ivan Šipić. Izvolite. **Šipić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mlakar vi ste u svom izlaganju i u svojem obrazloženju ovog pristupa ovom zakonom i između ostaloga rekli da je on, da se narušava ravnopravan odnos, može li se to nazvati diskreditacija jednim dijelom onih pa i svih na jedan način koji bi se mogli javiti na natječaj a nisu dobili tu mogućnost? Zasigurno je nedvojbeno da su nam u svim resorima stručnjaci potrebni, to zasigurno može ubrzati određene procese. A moje pitanje je da li su svi na taj način dovedeni u nepovoljan položaj? I oni koji su zaposleni na takav način, a i oni koji nisu dobili priliku? Nedvojbeno je, složit ću se ovdje sa svima vama pa i sa vašim izlaganjem da ovaj zakon zahtjeva jedan cjeloviti pristup i raspravu prije samog usvajanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani kolega Šipić, drago mi je da ste se javili jer vaše iskustvo iz lokalne sigurno može pomoći i čudi me, ne moramo mislim nužno imati uvijek velike javne rasprave da bi svaki zakon donijeli mada na to kolege upućuju. Na taj način bi stvarno zakonodavni proces mogao imati i ozbiljnih problema, ali nešto što se može riješiti u relativno brzom roku ne vidim da moramo donositi preko noći. Ono o čemu sam govorio o odnosu države kao poslodavca i onih načela iz zakona mislio sam pri tom prije svega na ono što je zakon koji je sada na snazi ne tiče se ovog prijedloga, ali sam apelirao da se u ovaj prijedlog unese je napravio jednu nepravdu koja nikad nije postojala a to da državne službenike poslodavac premješta po svojoj vlastitoj volji pravdajući se potrebama službe koje naravno najčešće nisu definirane i prebacuje ljude iz lokalne samouprave, iz javnih službi u državne službe. To je ono što mislim da je već raniji zakon pretjerao ili išao preko onoga što bi bilo Ustavom dozvoljeno i što bi na neki način s pravom službenici mogli prigovarat na takvo rješenje i onda naravno i na svoje premještaje. To je problem koji ovim izmjenama nije ni dotaknut a zbog toga sam to spomenuo u raspravi. Jer kao idemo u dva čitanja predlagateljica može odlučit i da takve stvari uredi. Čini mi se opet da smo tu govorili o dizajnu, dizajnu prema stanovitom broju osoba koje imaju visoke pozicije u državnoj službi a omogućavamo im da zadrže mandate bez da dobiju konkurenciju i tu ste u pravu nema mogućnosti da neko konkurira na njihova mjesta. To mislim da je stvarno stvar koju ova Vlada mora brisati iz svoga prijedloga. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Slijedeća rasprava u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice, poštovani kolege ja sam htio biti po pitanju ovog prijedloga zakona oštar i kritičan onako oporbeni, moram reći da mi je kolega Mlakar, da me je pretekao u svojim kritikama i mislim da je to već sada dosta teško pratiti i shvatiti ovakvu situaciju gdje jedan prijedlog zakona prođe kroz Vladu, Vladu koju čine zajedno HDZ i MOST i onda dođe u Sabor i onda se MOST, pardon u ovom slučaju HDZ obruši na prijedlog zakona kojeg ovdje brani ministrica iz redova MOST-a. Pa onda nakon toga kolege iz MOST-a repliciraju kolegi Mlakaru. Ja više mislim da je teško pratiti u ovom kaosu tko je vladajući a ko opozicija. Ja mislim da se jedni prema drugima ponašaju kao neka vrsta vladajuće opozicije. MOST protiv HDZ-a, HDZ protiv MOST-a, ko zna gdje je tu i gospodin predsjednik Vlade. Ali da se vratimo nazad na ovaj zakon, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Dakle što se tiče ovog djela oko pojednostavljenja zapošljavanja vezano za ESI fondove sa time se mi načelno slažemo. Smatramo da to treba pojednostaviti, da treba ubrzati, da treba naprosto tražiti najbolje ljude za te poslove. To zaista je od strateške važnosti za RH. Što se tiče, preskočio sam, oprostite ćete mi samo postupak donošenja zakona u hitnom ili redovitom postupku, a mi se naravno slažemo kao klub SDP-a da ovaj zakon ide u redovitom postupku. Mislimo da je dobro da što više zakona ide u redovito postupku. Jedino se bojim da ako ovaj zakon bude išao u redovitom postupku a ne hitnome nisam sigurna da ćemo ga ikada izglasati jer tempom kojim se raspada ova koalicija, ova vladajuća većina. bojim se da niti će ovaj zakon biti izglasan, a da niti će biti tih ministara ako taj zakon ikad stupi na vlast s kojima bi ovi ljudi trebali biti suradnici

Hvala lijepa. Evo neću više, obzirom da je ovo ipak Hrvatski sabor u kojem se treba razgovarati samo jel o materiji a ne može se reći neki politički sud. Dobro, vratimo se nazad na samu materiju zakona. Dakle meni, nama je izuzetno drago da je ovaj zakon danas pred nama u Saboru jer znači vidimo da se vraća ponovno institut članka 74.c doduše u jednom malo izmijenjenom obliku pa sad to više nije 74.c nego je 74.d. Namjerno koristim taj izraz a ne revolving door. Jer slažem se sa kolegom Mlakarom, mislim da takvim nazivima u hrvatskom jeziku nema mjesta i to nije zakonska materija i to je bio jedan kolokvijalni naziv tog jednog instituta kojeg smo mi predložili, izglasali 2012., s kojim se mi slažemo. Mi smo, to je recimo u praksi u državnoj upravi bili zvali 74C, sada taj 74C, poslije 74D i nema nekih velikih razlika u samoj biti tog zakona. Dakle u jednom i u drugom slučaju zapošljavaju se ljudi na određeno vrijeme za vrijeme trajanja mandata ministra. Bojim se da u slučaju ovih ministra i ove Vlade to će u pravilu biti dosta kratke karijere, kratka zaposlenja. Kao što smo bili tada za taj model biti ćemo i danas. Tada smo smatrali da svaki čelnik tijela, bio to predsjednik Vlade, prvi potpredsjednik, drugi, treći, četvrti ili tko je već potpredsjednik ili čelnik ili ministar ima pravo oformiti jedan svoj uži tim najbližih suradnika i da po pitanju ekipiranja tog tima mora imati neku fleksibilnost. Mislim ti ljudi su bili vezani sudbinski za dužnost svojih šefova i to ih je na neki način još bilo i dodatno motiviralo da ulažu dodatan trud, da budu maksimalno skoncentrirani. Vi ste se tada bili žestoko protivili tome modelu, rekli ste da će doći do bujanja administracije, da će ti svi ljudi ostati u sustavu. Evo kao što vidite, to se nije desilo. Nitko od tih ljudi nije ostao u sustavu a doduše došlo je do ukidanja tog članka 74C od strane Ustavnog suda zbog toga što je Ustavni sud zaključio da je on protuustavan jer nije davao svima jednaki pristup javnim službama. U redu, ne znam samo zašto je Ustavnom sudu bilo trebalo toliko vremena da se ta odluka donijela krajem mandata. Ali dobro, u redu, znam da su me neki od vaših kolega na kraju mandata prije nego što je došla nova Vlada bili vrlo zabrinuto zvali i pitali kako će oni sada riješiti pitanje svojih kolega po kabinetima. Pa su se evo dosjetili pa sada imamo u kabinetu prvog potpredsjednika Vlade, specijalne savjetnike za razno razne poslove koje vjerujem da kada ovaj zakon stupi na snagu će postati malo manje posebni tj. specijalni a malo više savjetnici za opće poslove i ostale poslove. Dakle mi vam možemo reći da smo sa tim institutom imali jako dobra iskustva i mi vam jednako tako ako taj zakon stupi na snagu i ako se održi želimo puno sreće i kada vi odete sa vlasti mi ćemo vrlo rado isto tako koristiti taj zakon jer mi smo i tada smatrali a smatrati ćemo uvijek da je puno poštenije i bolje za sustav da se na ovakav jedan transparentan način uzmu ljudi u kabinete ali da onda oni otiđu a da se to ne radi kao što se to radilo u neka ne tako davna vremena da se naprosto za prazno radno mjesto raspiše natječaj koji tako zorno ocrtava kandidata da je praktički falila samo slika. Pa onda taj dotični gospodin ili gospođa uđu u sustav i onda u tom sustavu glumi profesionalca do kraja svoga radnoga vijeka. takvi primjeri dovode do bujanja administracije i takvi slučajevi mislim da nikada nisu bili u potpunosti lišeni stranačkih utjecaja. I kako je jedan kolega tu bio, malo sam proučio te rasprave kada se ovo 2012. donosio zakon 74C pa se govorilo o stranačkim iskaznicama. Stranačke iskaznice su itekako tada prije imale utjecaja a vjerujem da će imati i sada. Jedino ustvari razlika u odnosu na zakon iz 2012. famozni 74C, evo vidite uporno ne koristim izraz revolving doo, meni je isto bio iritantan, dakle 74C, 74D uvodi jedan iskorak u normativnoj djelatnosti tj. u normiranju zakona o …/Govornik se ne razumije./… državne uprave gdje uvodi natječaj na kojeg se može načelno javiti bilo tko i uvodi jedan zaista rigorozan selektivni proces kroz postupak intervjua na kojem će čelnik tijela zaključiti vrlo transparentno tko od onih koji se prijave na taj natječaj a mogu se prijaviti svi, je zadovoljio njegove uvjete. A uvjete propisuje on i odluka je strogo diskrecijska. Kako će izgledati ti razgovor, to ne piše u zakonu, nigdje. Da li je neka forma određena. Možemo samo zamisliti što će se tamo pričati. Vjerojatno će se malo tračati MOST, pa će se malo tračati HDZ, već ovisno o tome kod kojeg ministra ili čelnika taj dotični kandidat dođe. Na kraj odluka biti će na tome dotičnome čelniku. I opet kažem on će odlučiti diskrecijski tako da je to, taj cijeli intervju i ovaj postupak natječaja jedna najobičnija farsa. Ali ako vam to pomogne kod Ustavnog suda da vam ustavni sud ponovno ne ukine kao što je ukinu nama, tim bolje. Opet kažem po ne znam koji put mi smatramo da svaki čelnik ima pravo dovesti svoj tim a tim koji nije nužno, pomoćnik ministra, zamjenik ministra. Mislim vidim da imate strašne probleme još uvijek sa odabirom pomoćnika i zamjenika ministra. Evo gospođa resorna ministrica koja ovdje sjedi npr. još uvijek nema zamjenika ministra. Vjerujem da ne bi danas tu sjedila, mislim da ministrica uprave koja najavljuje sveobuhvatne reforme državne uprave ima pametnijeg posla nego sjediti ovdje ali ona nema zamjenika, dakle nema tko ovdje tu sjediti. Pa će možda imati malo više sreće sa člankom 74D, pa će se malo ekipirati, pa će bolje raditi. osim ovog instituta mi smo isto tako kolega Mlakar je govorio o institutu privremenog zapošljavanja, tj. premještaja. Mogu vam reći da smo i s time imali jako dobra iskustva. Doduše nismo povlačili ljude, barem koliko ja znam, barem ne u instituciji za koju sam ja bio odgovoran, nismo povlačili ljude iz lokalne samouprave nego smo povlačili, tj posuđivali najbolje od najboljih. I znate kada gledate taj institut zapošljavanja po članku 74C to se moglo raditi na jedan na jedan drugi način. Mi smo to radili na način da smo učinili sustav fleksibilnim i da smo uzimali najbolje od najboljih, ljude koji su danas cjenjeni diplomati, ambasadori, vrlo malo ih je bilo, ljudi dovedenih a da nisu to zaslužili, tj. ne da nisu zaslužili to je kriva riječ, nego koji nisu bili zaista neophodni za taj sustav i u pravu su bili posuđeni iz drugih institucija i kasnije su se vratili u te institucije. I to je obogatilo recimo ured predsjednika Vlade kojem sam ja bio na čelu a u nekim specifičnim zadacima, nekim specifičnim okolnostima kada vam je trebao suradnik sa specifičnim znanjima kao što je recimo bio odjel za online komunikaciju koju danas i ova Vlada koristi doduše ne toliko spretno kao naša ali koristi, evo za sad su promijenili boju grba, to vam je veliki uspjeh, na tome vam zaista čestitam. To je stvarno bila reforma mjera, tj. vratili unazad. Mi smo tada bili sproveli ne samo intervju i taj intervju nisam vodio ja, nego je taj intervju radila čelnica toga odjela, gospođa koja je bila itekako stručna jer su nama treba specifična znanja i raspisali smo natječaj, pozvali smo ljude a oni su odradili testove i prošli su najbolji, dakle može se i tako raditi. Ne treba to nigdje pisati ovakav jedna farsa, igrokaz da će se netko javljati. A mi ćemo isto tako evo da budemo oporba pratiti te natječaje i pratit ćemo kako teku ti razgovori i pratit ćemo koji ljudi će se pojavljivati na tim radnim mjestima, inzistirat ćemo, bit ćemo dosadni, gnjavit ćemo, postaviti ćemo pitanja. Ja vas uvjeravam da će biti vrlo visoka podudarnost između sadašnjeg specijalnih savjetnika i kao što sam rekao onih koji će sutra možda postati malo manje specijalni. Hrvatska kao što smo rekli bili jučer nema Vladu. Ja mislim da današnji ovaj mali igrokaz između kolege Mlakara i kolege iz MOST-a to vrlo zorno prikazao. U Banjskim dvorima vlada kaos i svakodnevni sukobi koji se prelijevaju na ovu sabornicu. Ako će ovi novi službenici, ovi novi kolege, kadrovi pomoći da počnete funkcionirati, da se kako vam je to predsjednica RH vrlo lijepo neki dan rekla da se trgnete onda mi ovakve izmjene zakona pozdravljamo. U suprotnome, nemojte svima nama otežavati situaciju. Nemojte, jednostavno kažite, ne može. Idemo na izbore ili pustite nas da nastavimo radit tamo gdje smo bili stali. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro izlaganju niste bili usredotočeni na temu u jednome djelu ali bez obzira to ispada da je SDP bio na vlasti ma ima prije 20 godina ne prije nekakva 3 mjeseca i da je politika počela tek sa MOST-om. Nažalost vaša upravljačka struktura je vrlo lako funkcionirala u koaliciji s HNS-om, podijelite lipo HEP, podijelite čisto trgovački, zna se, to je cijela struktura Hrvatske vode, zapošljavanju, uhljebljivanje, to su poznate stvari. Recimo direktor HEP-a, bivšega predsjednika kum, sad je bio kad više nije bio predsjednik HNS-a, je bio smijenjen, doveden je od vašeg koalicijskog partera njegov kum pa je taj kum kojega ste izbacili sad mora dobiti milijun kuna odštete, pusta vozila i s time ste se bavili, to je bila vaša upravljačka strategija. Nije ovdje problem što će se Vlada raspasti ili će se raspasti, ovdje je problem što će se država vašim vođenjem u posljednjih 20 godina raspasti, sad je 300 milijardi kuna dug. Možete li mi vi kazati koliko je zadužena u posljednje 4 godine otkad ste vi na vlasti, evo baš me interesira ta informacija, vidim da ste dosta stručni, kompetentni i drago mi je da takvi ljudi budu predstavnici naroda ali me baš interesira informacija bi li vi nastavili dalje u tome smjeru da toliko zadužite državu da danas imamo brojne probleme i pitanja do čega ste doveli državu. Hvala lijepa. Tomislav Saucha. **Saucha, Tomislav (SDP)** Poštovani kolega Bulj! A za razliku od ove Vlade naša Vlada je postojala, ona je imala premijera koji je dobio legitimitet na izborima, koji je donosio odluke i mi smo kao Vlada donosili odluke, slali smo zakone u Hrvatski sabor to je ono što vi sad u ovome trenutku ne radite. Dakle, vi niste ni svjesni koliku štetu činite RH upravo ovim ne činjenjem. Ja vam mogu reći da vi sad tu se mene kažete kao kad se tako lijepo i stručni. Gledajte, imam nekakvog iskustva, na državnoj razini malo više od vas, to vama ja ne odričem pravo da vi budete saborski zastupnik, dapače, vi ste izvrsni saborski zastupnik. Ja vam samo kažem da iz mojeg iskustva, država ne čeka nikoga, ali nikoga i posao se gomila i kada se odluke ne donose, kada se problemi gomilaju u jednom trenutku postaje problem iz kojeg je jako teško izaći. Ja sam vam rekao na kraju poštovani kolega, ako vam ovi kadrovi pomognu da se trgnete, da počnete raditi, mi to pozdravljamo. Dakle, moja poruka je samo počnite raditi. Ništa više. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći je uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Saucha, ja sam pažljivo pratio vaše izlaganje. Vidim da ste i vi sami u njemu uživali. Nekako vam smiješak nije silazio s lica. Razumio sam nadam se vaš sarkazam. Nekoliko stvari ste potpuno pogrešno naveli. To je da sam ja uputio tako oštre kritike zakonu da vi više nemate potrebe o tome govoriti. Ja mislim da potreba da vi prešutite neke stvari proizlazi iz sasvim nečeg drugog ali nema veze. Drugo što ste potpuno nekorektno i netočno rekli da svakim promjenama zakona o zapošljavanju u državnoj službi vi ste učinili reda, birali ste najbolje od najboljih i niste povećali administraciju. To vam je najblaže što vam mogu reći neistina a provjerite u svakom od ministarstava kakvo ste stanje ostavili uključujući i one ljude koje ste primali bez natječaja. E sad u vašoj tezi vi ste provodili natječaje kada to radi SDP onda je to kvalitetno, dobro i pošteno. Kad drugi provode natječaje onda to ne valja. malo kontradiktorni u svojim izjavama. Ja sam tada i danas pričao da je puno poštenije provoditi natječaj, nego birati ljude po političkoj podobnosti bez natječaja što ste vi radili. I nemojte uzimati vlastiti primjer snalaženja kao rješenje za sve one koji su na brzi i jednostavan način došli do vrhunskih mjesta u državnoj službi bez obzira da li su bila službenička ili dužnosnička. A na koncu, činjenica da smo mi u ovom trenutku pozicija koja svojoj Vladi se usudi reći i ono što u zakonima nije dobro, to je standard koji vi možete samo sanjati i trebat će vam još puno generacija da ćete na taj način moći raspravljati u Parlamentu. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Poštovani kolega Mlakar, ja se ispričavam ako sam vas ja uvrijedio ili ako ste vi smatrali da ja nisam bio korektan kad sam rekao da ste ponijeli pomalo opozicijski. Meni je samo jednostavno nevjerojatno da jedna ozbiljna stranka na vlasti koja pretendira, tj. koja je najjači klub, dakle koja je u ovom trenutku stožerna stranka vlasti, da sa svojim prvacima u Saboru oko ovako važnog zakona ne dogovara. To se u naše vrijeme nije tako često događalo, zato što smo mi imali klubove zastupnika na koje su dolazili ministri, pa se o tome raspravljalo, dogovaralo, raspravljalo. Dakle, mi smo imali svoju parlamentarnu proceduru samo što je nismo, ta dogovaranja radili ovako u sabornici da si jedni drugima kontriramo. Kad se govorilo o tome da smo mi zaposlili ne znam kakve količine ljudi, da su oni ostali u sustavu to naprosto nije istina. A ja sam vam govorio primarno o članku 74c. dakle revolving door. Nitko od tih ljudi nije ostao u sustavu, nitko. Ako je netko ostao demantirajte me, a ako se netko u međuvremenu javio na natječaj za radno mjesto u državnoj upravi, a bože moj pa to je pravo svakog građanina Republike Hrvatske da se javi. Jel' tako? Javna služba mora biti svima dostupna pod jednakim uvjetima. I ako je netko radije bio po sistemu 74c. i u međuvremenu se javio na neko otvoreno radno mjesto kako smo ga mi u tome mogli spriječiti. Ali vjerujem da je takvih slučajeva bilo malo. Ako sam ja u krivu slobodno me molim vas demantirajte. I da, mogu vam reći jesam uživao sam u svome izlaganju i nadam se da vas i to ne smeta. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Saucha pozorno sam slušao. Najprije vaš zahtjev da se podnese ostavka. Pa evo moje malo skromno iskustvo od četiri godine ovdje sam direktno oči u oči na aktualnom satu 10 puta tražio bivšeg premijera Zorana Milanovića, današnjeg kralja riba, da podnese ostavku radi štete koju je činio državi. Njegov odgovor bi uvijek bio imamo većinu u Saboru, a i baš me ne interesira što me to puno pitaš ili što ti to želiš. Mi imamo posao i radimo posao, uvijek je govorio na korist države. Tako da te vaše priče, ostavke, Vlade ima, Vlade nema su čisto jedan politički lijepi ovako govor ali ništa više od toga. Jer čujemo jučer i danas, kaže jučer Peđa nema Vlade, danas Zoran Milanović kaže nema Vlade, a onda jučer svi novinari trče i pitaju kako je Vlada donijela odluku. Znači, Vlade koje nema Znači, Vlade koje nema donijela je odluku i tako svaki dan. Naravno da medijima je to vrlo interesantno, jer kažem dok mi uhvatimo vaš prolaz, a to je jedan smijenjeni potpredsjednik i 10 ministara vjerojatno bi trebalo proći nešto vremena. Vaš prvi ministar je otišao već u ovo doba ako se sjećam, jedan naš je otišao već na početku i to je tu negdje jednako, a sad ćemo vidjeti ovo do 10 ili pa nadalje ako bude potrebe, a mislim da neće. Jer kad slušamo primjedbe ne donosimo zakone. Po čemu je bila poznata bivša Vlada? Donijela je negdje oko 470 zakona i mi smo zaključili da narod nije bolje živio s time, smijenjen Znači, sad bi mi trebali donijeti jedno 700 pa da svi budu zadovoljni. Nije to to, radit ćemo ono što smo zapisali i to će se dešavati. A kakvi su bili razlazi ne znam kolege Čačića, Holy, danas Baldasara sa svima vama. Pa to je bilo umjetnost za gledati. Mediji nisu toliko uživali u tome kao što pokušavaju danas kažem u nekim situacijama koje su u političkom životu sasvim normalne. … …/Upadica

Da, vi ste pozivali bili predsjednika Vlade Zorana Milanovića često na ostavku i on vam je odgovarao mi imamo većinu. Ali to bojim se da u slučaju ove Vlade nije baš u potpunosti jasno i sigurno. Naime, mi već ne znam koji petak za redom nismo imali glasanje jer vi ne možete osigurati kvorum. Kakva je to saborska većina koja ne može osigurati kvorum? Pa niste još ni Zakon o ukidanju ureda Stjepana Mesića uspjeli donijeti, a toliko vam je bilo do toga stalo. Pa tu smo dva dana raspravljali. Pa vi niste u stanju okupiti ovdje 76 ruku da izglasate najobičnije zakone. Zato da Vlade nema. I zašto se Vlada kažete, ali Vlada je jučer donijela odluku. Ali Vlada je jučer donijela odluku na telefonskoj sjednici. ne, ne, ne. Čekajte! Samo malo, telefonskoj sjednici. Vrlo zanimljivo da se jedna tako sudbonosna odluka donosi na telefonskoj sjednici koja se… Evo izvolite. Evo možda gospodin Mlakar bi se htio ubaciti u riječ. Po pitanju odlazaka. Dakle da, telefonska sjednica o tako važnom pitanju. Zato da ne bi morali sjesti za isti stol. A po pitanju odlazaka ministara, gledajte kolega, vi ovdje po tom pitanju držite svjetski rekord upisan u Guinnessovu knjigu rekorda i vjerujte mi da mislim da vas nitko nikada neće u tome uspjeti nadmašiti. Pa gospodin Crnoja, pa koliko je njemu trebalo?

kako gospođa ministrica još uvijek nema zamjenika i kako zbog te činjenice mora sjediti ovdje u Saboru, obrazlagati zakon a sigurno ima pametnijeg posla. Ja moram reći da pretpostavljam da ste se šalili kad kažete da da je izlaganje i obrazlaganje zakona u Hrvatskome saboru da i nije baš naročito pametan posao. Naslušao sam se svakakvih nebuloza u ovome Saboru ali evo ova svakako ulazi u vrh takvih izjava hrvatskih saborskih zastupnika kada tvrde da i nije baš naročito pametan posao ministra i ministrice obrazlagati vlastiti zakon, zakon svoje Vlade ovdje u Hrvatskome saboru. Inače kada spominjete telefonsku sjednicu i govorite o tome kako je Vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici riješila jednu vrlo važnu temu preko telefonske sjednice ja ću vas podsjetiti da je vaša Vlada riješila i na telefonskoj sjednici donijela odluku o izlasku iz arbitraže za spor sa Slovenijom u Savudrijskoj vali. Prema tome, nije da je to baš nešto novo, mislim da smo se toga naslušali i nagledali u prošlom mandatu kada je vaša Vlada, Vlada kojoj ste vi pripadali imali niz telefonskih sjednica i upravo za vrlo važne teme. I nismo vam baš povjerovali kada kažete da je ustavno pravo službenika u državnoj upravi da kada uđe u državnu upravu putem revolving doora da se onda javi na natječaj jer vjerujte nije on u istoj poziciji onaj tko već radi u ministarstvu, kojeg je ministar doveo sa sobom u odnosu na bilo kog drugog građanina Republike Hrvatske kad se javlja na natječaj u tom istom ministarstvu. Mislim da se tu radi o prilično boljoj

zašto sam rekao za gospođu ministricu da bi ovdje možda sjedio njezin zamjenik da ga ima, da ga može izabrati. Iz razloga jer evo sjećam se kad smo glasali tj. kad smo raspravljali o ukidanju Ureda bivšeg predsjednika Mesića dva dana je gospođa ministrica ovdje sjedila. Moje pitanje je bilo u tom trenutku meni samome dobro tko u ovom trenutku sjedi u Ministarstvu uprave i donosi odluke? Tko se bavi strateškim razmišljanjem, tko osmišljava reformu javne uprave? Ja se sjećam kad sam ja bio šef Ureda premijera, što nije vjerojatno tako zahtjevno kao ministar uprave, pa ja nisam mogao mrdnuti iz tog ureda koliko sam imao posla. Pa da bih ja sjedio u Hrvatskom saboru i ne sudjelovao u raspravi i sjedim tu satima i satima i satima i opet ću isti zakon poslati u proceduru a vrijeme mi ide, a posao se gomila. Zato vam govorim kolega zato postoje zamjenici, razumijete, da vas mogu zamijeniti u nekim situacijama. A ja ipak mislim da je ministrov temeljni zadatak da bude u ministarstvu da upravlja ministarstvom da osmišljava nove zakone, a ne da ovdje sjedi i nužno sluša naše rasprave. To može raditi i zamjenik. A što se tiče tih koji su se zapošljavali ja to zaista ne znam. Ali ja bih vam samo rekao jednu stvar, za ove koji će se eventualno zaposliti po ovom 74.d ja mislim da bi trebali odmah predvidjeti posebne te uvjete tj. posebne dodatke za otežane uvjete rada. Zamislite te nesretnike koji se jave na ovaj grozan, selekcijski postupak i teoretski dobiju posao, zaposle se i onda svaki dan odlaze kući i gledaju sa zebnjom središnje centralne informativne emisije i gledaju o novim sukobima u Domoljubnoj koaliciji i MOST-u. Pa ti mora da svaku noć idu drhteći spavati jer neće navečer znati da li će ujutro imati posla. Pa to je strašno! Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika MOST-a potpredsjednik Robert Podolnjak. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice gospođo Opačić, poštovana ministrice sa vašim suradnicama, kolegice i kolege. Dozvolite mi da u ime Kluba zastupnika MOST-a iznesem stav kluba u svezi izmjena Zakona o državnim službenicima. S obzirom da sam vodio sjednicu u vrijeme kada se ova rasprava već vodila u ime nekoliko klubova bilo mi je uskraćeno da u nekom trenutku se osvrnem na pojedine od iskaza pojedinom replikom ali ću pokušati u ovom izlaganju se osvrnuti djelomično i na ono što je rečeno ranije. Prije svega stav je kluba, a na temelju i svih dosadašnjih rasprava po pojedinim odborima naročito dva matična tijela, Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odboru za zakonodavstvo, da se o ovom predmetnom zakonu raspravi u redovnoj proceduri, da ide u prvo čitanje i da ovo danas zapravo bude podloga za pripremu konačnog prijedloga zakona. To je stav kluba, ali želim reći da ranije je naglašeno kako mi zapravo sada na neki način rušimo stav ministarstva i Vlade koja predlaže hitni postupak. Reći ću ovako, ne znam kako je bilo u prethodnim sazivima Hrvatskog sabora, ali znam neke brojke, znam da je u prethodnom sazivu i u ranijim sazivima 80% zakona donošeno po hitnom postupku, 80%. Mnogi među njima nisu bili zakoni koje je trebalo donijeti po hitnom postupku zahvaljujući posebnoj proceduri usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Postoje čak i posebna izvješća Ustavnog suda koji je upozorio da je to grubo kršenje parlamentarne prakse i da bi Hrvatski sabor trebao ukoliko je to moguće zakone razmotriti u redovnoj proceduri i samo izuzetno u hitnoj. Ako ćemo dakle uvažiti taj stav Ustavnog suda a morali bismo, ne samo zato što je to rekao Ustavni sud, nego i zato što time štitimo dignitet i ovog Hrvatskog sabora. Ja ne vidim apsolutno ništa sporno u tome da i zastupnici i klubovi parlamentarne većine također traže da se pojedini prijedlozi zakona rasprave u redovnoj proceduri. Bez obzira što je riječ o našoj Vladi, Vlada je izvršno tijelo i Vlada uvijek ima svoj mehanizam djelovanja i Vlada uvijek želi zakone donijeti donijeti odnosno predložiti da oni budu doneseni ovdje po hitnom postupku, da Sabor o njima previše ne raspravlja, da previše ne promišlja, da nema previše amandmana. To je valjda priroda izvršnog tijela i svake Vlade. Uostalom to je jedan od onih razloga zašto kažu da je parlamentarizam danas lošiji i da su vlade po svim osnovama stekle prednost u parlamentarnom sustavu. Zato me raduje što u nizu rasprava u posljednjih 2 mjeseca o većini zakonskih prijedloga, a ne samo o ovom današnjem postoje i stavovi klubova parlamentarne većine da se o većini zakona raspravi u redovnoj proceduri, pa čak i onih zakona koji se sastoje od nekoliko članaka kao onaj prethodni o državnim dužnosnicima koji je na manje od jedne stranice. I za njega smo zatražili redovni postupak. Prema tome, to postaje uobičajena praksa zastupnika parlamentarne većine. I ja se nadam da će to kao dobra praksa se preliti i na neki sutrašnji saziv Hrvatskog Hrvatskog sabora kada će možda današnji zastupnici opoziciji biti parlamentarna većina. Ovo je dobar primjer i dobra praksa i ne treba na to gledati zašto zastupnici parlamentarne većine se obrušavaju na takav način na svoju Vladu. Nadalje, ovaj zakon koji je danas u raspravi, prijedlog Zakona o državnim službenicima je još jedan od zakona kojeg mi imamo na raspravi barem djelomično jer je Sabor na popravnom ispitu. Zato što djelomično rješavamo neke probleme koje očito nikako ne uspijeva riješiti niti jedan saziv bez obzira na promjenu parlamentarne većine i opozicije kada je riječ o zapošljavanju određenih kategorija službenika. Prošli saziv je imao taj problem sa državnim službenicima koji su primljeni na određeno vrijeme bez natječaja da ne koristim onaj engleski izraz koji nije promjereno, uglavnom Ustavni sud je to ocijenio neustavnim i kršenjem ustavnog načela javne dostupnosti javnih službi pod istim uvjetima za sve građane RH. Ovaj Ovaj predloženi zakon pokušava ponovno riješiti isti problem, ali činjenica koju bi objektivno trebali sagledati i u parlamentarnoj većini i u opoziciji da problem postoji očito kada dolazi nova Vlada, novi ministri, novi potpredsjednici pa potpredsjednici, jednako tako i dužnosnici dakle predsjednik Sabor, potpredsjednik Sabor itd. da dolaze u urede u kojima ili zateknu službenike prošlih prošlih prethodnika u prošlih ministara ili ne zateknu nikoga. Kada sam ja došao u ured potpredsjednika Sabora nisam zatekao nikoga. Dakle, naprosto svi ti ljudi su ili privremeno u određenim uredima ili na vrijeme odu na neko drugo radno mjesto ili je kao u prethodnom sazivu tim službenicima zapravo ukinuto radno mjesto jer oni su primljeni na određeno vrijeme. I trebalo bi dakle riješiti problem kako ono što svaka Vlada očito želi, svaki ministar da se okruži barem sa nekoliko ljudi od najvećeg povjerenja koji bi trebali biti po njegovom mišljenju stručni, ali istovremeno osobe u koje on ima apsolutno povjerenje. To je vjerojatno najuži krug suradnika koje svaki premijer želi, potpredsjednik Vlade, ministar u Vladi. To je htjela i prošla Vlada kad je predlagala izmjenu Zakona o državnim službenicima, to želi i ova Vlada. Prošla Vlada je to činila na način da je izmijenila zakon na način da su primljeni državni službenici na ograničeno vrijeme do isteka mandata ministra ali čak i bez javnog natječaja što je onda ukinuo Ustavni sud. Ova Vlada to pokušava riješiti nešto blažom mjerom. Dakle provest će se javni natječaj, ali će se nakon toga primiti službenici na određeno vrijeme na temelju razgovora sa resornim ministrom ili potpredsjednikom Vlade. Ne želim s ove govornice reći da je to nužno protivno Ustavu ali sam siguran da bi se takvom odredbom Ustavni sud bavio jer je i to pitanje da li uvodimo kategoriju službenika na određeno vrijeme, da li je taj način provjere objektivan, nepristran bez provjere provjere znanja, stručnosti i stručnih kvalifikacija, posjedovanja stručnog ispita itd. itd. Dakle trebalo bi naći rješenje koje bi bilo ne samo ustavno nego bi imalo logiku onoga što svaka Vlada traži. Po meni jedno moguće rješenje, da ponudim odgovor, bi bilo na tragu onoga što imate, primjerice u Uredu Predsjednice Republike. tamo imate u uredu više-manje dužnosnike. I to zaposlenike na položaju predstojnika ureda, savjetnika, pročelnika kabineta, šefa protokola, glavnog tajnika ureda i glasnogovornika. To su dužnosnici u uredu koji dakle nisu nisu državni službenici. I za njih vrijede posebna pravila. Oni dakle dolaze sa određenim predsjednikom i s njime odlaze. Zakonodavac, odnosno je jasno priznao da su to dužnosnički položaji koji su položaji od posebnog povjerenja predsjednika, predsjednika, odnosno Predsjednice Republike. Možda bi na tom tragu trebalo osmisliti rješenje da najuži kabinet premijera, potpredsjednika Vlade i ministra ima ljude koje ćemo zakonski definirati kao dužnosnike i koji kao takvi će raditi tada na mandat trajanja člana Vlade. To možemo definirati da je to predstojnik ureda, pročelnik kabineta ili savjetnika, dakle nekoliko ljudi u najužem okruženju člana Vlade. mislim da bi to bilo, neću reći samo poštenije nego zakonski puno primjerenije i ustavno primjereno na taj način definirati osobe a ne pokušavati na neke načine rješavati to zakonski da se udovolji neka forma a da zapravo jedna, svaka Vlada želi doista imati kraj ključnih osoba u Vladi ljude od najvišeg povjerenja. Nadalje, želio bih reći da ovaj predloženi zakon ima 20-ak članaka i da mnogi od tih članaka nisu normativno, kvalitetno dorađeni. Slažem se sa svim onim što su rekli nadležni odbori, dakle i odbor kojim predsjedavam i amandmani koje je podnio jedan zastupnik i mnogi drugi razlozi zbog kojih ovaj zakon trpi dosta prigovora. I stoga je nužno da on prođe redovni postupak, da prođe savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i da o njemu možemo donijeti kvalitetnu odluku u drugom čitanju. Jedna sugestija vezano uz zaposlenike koji se žele primiti za rad na europskim projektima. Pomalo iznenađuje da sada nekoliko godina nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju mi imamo veliku potrebu za zaposlenicima u državnoj službi koji će raditi na tim projektima. I da sada po hitnom postupku moramo mimo plana prijema, mimo svih drugi procedura koje imamo za druge državne službenike po hitno primiti službenike koji će se baviti natječajima i projektima EU. To je za mene zabrinjavajuće. Dakle što smo radili godinama? Često se kaže i od nekih naših ministara da imao vrlo kvalitetne agencije koje postoje na županijskim i gradskim razinama u korištenju europskih fondova. U mojoj županiji postoji županijska agencija, postoji i gradska agencija, u središnjem gradu, vjerojatno i postoji u svim drugim županijama. I vjerujem da postoji veliki broj kvalitetnih službenika u tim agencijama koje su u širem smislu u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi koji bi se mogli iskoristiti putem premještaja u državnu službu. Možda nam ne bi trebalo novo zapošljavanje ukoliko bismo iskoristili veliki potencijal koji postoji u nizu županijskih ili gradskih agencija koje se bave korištenjem fondova EU. Postoje jako dobre prakse u nekim našim županijama, spomenuto je primjerice Osječko-baranjska županija i Virovitičko podravska i neke druge. I zašto ne bismo dio zaposlenika koji su tamo stekli vrlo dobro iskustvo u privlačenju sredstava europskih fondova u pisanju projekata, zašto ih ne bismo iskoristili i na državnoj razini i to bismo mogli učiniti i po vrlo brzoj proceduri, sporazumom čelnika državnog tijela i tijela lokalne samouprave. Zakonski je to omogućeno i po meni bi to bilo kratkoročno hitno, najbolje rješenje koje bismo mogli učiniti. koje bismo mogli učiniti. Hvala lijepa. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama gospodine Podolnjak. Imamo 4 replike ali to ćemo ostaviti za početak sjednice u 15 sati. Hvala lijepa.